Živimo v času, ko kvaliteto poslancev ocenjujejo s številom izrečenih besed na plenarni seji zasedanja Državnega zbora, o cepivih nas poučujejo ekonomisti, trgovci, o kulturi pa nas poučujejo sicer visoko izobraženi posamezniki, vendar trenutno brez vsakega umetniškega nadiha. Če pa že dobijo navdih, žalijo narodno, natančneje gorenjsko nošo, ki jo sam z veseljem oblečem in se udeležim kulturnih prireditev, ali pa mažejo pročelja ministrstva za kulturo in ustvarjajo grozljive instalacije. Vendar tukaj nikakor ne bom naredil pike, ker bi naredil grozno krivico kulturi in ministru za kulturo. Zato nadaljujem s stavkom, že davno izrečenim in zapisanim: Po njih delih jih boste spoznali. No, sedaj pa me že razumete, sleherni Slovenec in verjetno tudi večina poslancev. Če želimo današnjo razpravo narediti kulturno, potem bi bilo prav, da se pogovarjamo o pomenu kulture za državo, o pomeni ministrstva za kulturo in nenazadnje o pomenu ministra za kulturo kot odgovornega za ta del državne uprave. Ko govorimo o človekovih in socialnih pravicah, je seveda najpomembnejši element vsak posameznik, državljan − od spočetja do dostojnega pokopa. Ko pa govorimo o kulturi in vseh vrstah umetnosti, pa je v ospredju izdelek, delo, če hočete, stvaritev. Za to stvaritev pa lahko stoji posameznik ali pa cela ekipa. Ali ni nekaj podobnega tudi v gospodarskem sektorju? Treba se je dokazati z izdelki, z referencami, z idejami, s projekti. Ali je res tako napačno razmišljanje »po njih delih jih boste spoznali«? Tukaj trčim ob stališče cenjene umetnice, trenutno poslanke ter predsednice Odbora za kulturo, da nikakor ne razumem visoke umetnosti. Kjer je rezanje zastav in dojenje psa umetnost, ne bom nikoli razumel. Nihče me ne bo prepričal, da je to umetnost. Lahko je protest. Bilo je pa že preveč povedanega. Država je dolžna in mora z vsemi močni in resursi skrbeti za ohranjanje kulture naših prednikov, spodbujati nastanek in vsesplošni razvoj kulture. Za ohranitev naše dediščine je verjetno treba imeti strokovno izobražene uradnike, izvajalce in primerno višino sredstev. No, tu pa že pade vaša kritika in očitki. Slovenija in očitki. Slovenija ima primeren zavod in strokovnjake, pod vodstvom te vlade in ministra pa so v letošnjem letu zagotovljena tudi znatno višja sredstva kot v preteklosti. Kakšne institute poznamo na področju razvoja in spodbujanja vseh vrst? Danes in v interpelaciji je bil večkrat omenjen institut samozaposlenih v kulturi, velika pridobitev sodobne, demokratične, moderne in visoko socialne družbe. Kaj se je s tem institutom dogajalo v zadnjem letu? Jasno je razvidno, da se je število povečalo z 2 tisoč 789 na 3 tisoč 46, ob dejstvu, da jih je bilo še leta 2015 zgolj tisoč Ali je vse to, kar lahko naredi država, samo institut samozaposlenega v kulturi? Samo ta institut bi zavrl razvoj in ustvarjalnost posameznika. V to sem trdno prepričan in lahko ponazorim z institutom malega espeja, ki se trudi biti nedavčni zavezanec. Je nemotiviran za razvoj ali pa nagnjen h kršitvi zakonodaje, kar je bilo jasno pokazano ob primeru Zlatka, ko je iskal obvode skozi društvo. Ker pa je bil

Verjetno bi minister doživel interpelacijo tudi v nekoronskih časih, saj se kulturne vrednote krešejo tudi na evropskem parketu. Imamo evropskega komisarja za spodbujanje evropskega načina življenja, ki bi ga evropski levičarji radi ukinili, naši KUL-ovci pa se sprašujejo, kaj je to evropski način življenja. To lahko preverite tudi v magnetogramu seje. Prvi očitek je vezan na čas korone. Številke govorijo drugače. Ob trditvi KUL-ovcev država je intervenirala na področju kulturnih delavcev, sprejela temeljni dohodek in vsa druga nadomestila, ki so se merila v milijonih. Novinarji so bili upravičeni tudi do dodatkov, samo na RTV 2 milijona 123 tisoč in 103 evre do marca. Metelkova 6. Kdo je bil deložiran? Nobeden. Tu najlepše potegnemo vzporednico z Rogom, samo da gre tukaj za institucijo, ki črpa milijonske zneske ravno s tega ministrstva, ki ga vodi minister Vasko Simoniti. Ste si ogledali prostore urejenega platoja kulturnih ustanov? Popisan in degradiran, napisi po fasadah ravnokar obnovljenih novih objektov in še bi lahko našteval. V glavnem mestu je dovolj prostora, in še nastajajo, za vse, ki si pod okriljem nevladnega sektorja kulturno prizadevajo za človekove pravice in ozaveščanje družbe. Vendar nikakor ne na način uzurpacije in degradadacije. Vendar kot noben uradnik ne more reči, da ni odvisen od države, če za svoje delo dobi plačo neposredno iz proračuna, težko rečemo, da je nekdo da je nekdo nevladnik, če vsa svoja sredstva dobi iz državnega proračuna. Minister z vso dokazljivo dokumentacijo dokazuje plačevanje prispevkov samozaposlenih, vpis/izbris pa je standardni upravni postopek, vsako leto prihaja do izpisov in vpisov.

Očitki o dialogu. Mar bi moral biti minister res figura, s katero upravljajo posamezniki, ki so si prislužili privilegije, in bi moral plesati kot oni igrajo? Nikakor ne. Izkušnje strokovnega dela, že vodenje ministra in nenazadnje tudi let, tu prejmete tudi moje čestitke ob življenjskem jubileju, minister, Osti jarej!, gospodu ministru daje moč, da pogleda prek že ustaljenih in včasih osmrajenih ciljev. 7. člen Ustave nima samo prvega odstavka, ampak tudi drugega, ki govori o enakopravnosti verskih skupnosti in o pomenu za družbo. Je bilo v tem parlamentu že večkrat povedano, treba bi bilo pa še večkrat razpravljati. Kaj je spoved za nevernika? Zaupen pogovor, ki velikokrat razbije stisko in odpravi stres. Mar vi ne rečete temu psihoterapevtska pomoč? Koliko že stane ura? Tam do 70 evrov. Naj ne bo pomota. Meni kot kristjanu pomeni mnogo več in še nikoli mi ni bilo treba plačati. Rad pa podpiram duhovnike, da lahko izvajajo svoje delo. delo. Danes je bilo tudi slišano, zakaj primerjamo cerkev z gledališčem. Tega se ne da primerjati. Duhovnik opravlja mašo, ali je kdo v cerkvi

upoštevanju 30 kvadratnih metrov na enega udeleženca, ker bi potem tudi v največjih dvoranah bilo nekaj ljudi, kar se nikakor ne bi pokrilo z nakupom vstopnic. Za vse interpelacije in sklic izrednih sej velja lep slovenski pregovor Preden si resnica obuje čevlje, laž prehodi že pol sveta. Z vsem srcem podpiram prizadevanje te vlade in tega ministra, da reče laži laž, res zaboli, vendar na dolgi rok ozdravlja, kajti laž nima prihodnosti, resnica pa osvobaja. Kultura se rodi v posamezniku in tudi v posamezniku konča. Bilo je tudi rečeno čas je denar. Poglejte, kaj je minister drugega kot menedžer nekega podjetja, mi tukaj moramo biti, zato ker smo v službi, ministrova ura bi morala biti pa spoštovana in veliko vredna. 17, 18 ur je tudi en znesek, voditi bi moral institucijo, se soočati s problemi, pa se mora tukaj z nami zagovarjati za svoja dejanja.

Knjižnice so, knjige so, umetniški izdelki so, tako da se ljudje dobro poslužujejo tega, česar se lahko v danem momentu. Umetniki pa, upam, da lahko tudi kakšni bolj v miru ustvarjajo in izkoristijo ta čas epidemije. Hvala lepa.

Z začetka vaše uvodne razprave pa tudi kolegice Irgl je bilo razbrati neko željo po tem, da bi bila ta razprava danes bolj strokovna in ne toliko ideološka. Pa vam bom ustregla pri tem. Jaz bom zgolj in samo strokovna, ko vam bom nanizala vse očitke, ki vam gredo. Začela bom kar z vašimi uvodnimi besedami, ko ste govorili o zlorabi demokratičnega instituta, interpelacije. Pa vas bom citirala. Dejali ste takole: »Interpelacija bi morala biti resen politični akt, katerega se opozicija posluži v izjemnih razmerah, ko prihaja do velikih kršitev ustave in zakonov. Predlagano besedilo in sam akt iz tokratne interpelacije pa je grob napad na institut parlamentarne demokracije. S to interpelacijo se je brez dvoma dosegel najnižji prag, ki je bil doslej potreben za vložitev interpelacije.« Spoštovani gospod minister, naj vas kar takoj popravim v vaši zmoti. Pa da ne boste rekli, da govorim samo z mesta poslanke, bom podkrepila svoje besede s strokovnim člankom oziroma s stroko v pravu, ki je že večkrat zavzela stališče glede interpelacij in pravi takole: »Politična odgovornost ministra predstavlja posebno obliko odgovornosti, ki se lahko uveljavlja posebej ali pa v povezavi s pravno, moralno in drugačno obliko odgovornosti.« In če še naprej citiram zelo pomenljiv odstavek tega strokovnega članka, »v demokratični družbi imajo pri ugotavljanju politične odgovornosti ministra ključni pomen predvsem naslednji dejavniki: narava in teža dejanja oziroma dogodka, prevladujoča družbena morala, pravni red in stopnja politične kulture« in tako naprej, da vam ne berem vsega. Torej, spoštovani gospod minister, za ugotavljanje politične odgovornosti, zaradi katere vi danes tukaj sedite, ni nujno potrebno, da se neposredno kršita ustava ali zakon. To upam, da veste. In še več, v politiki velja, da je za samo ugotavljanje politične odgovornosti dovolj že eno samo dejanje, ki bi bilo tako škodljivo, da bi terjalo politično odgovornost. Če pa je to dejanje podkrepljeno morebiti z, ne vem, nemoralno ali pa s protipravnim delovanjem, ja, potem pa je ta argument in razlog po politični odgovornosti še toliko močnejši. Po mojem mnenju imate vi zadosti takšnih dejanj iz preteklosti, ki utemeljujejo to politično odgovornost, o kateri danes govorimo. Pa se bom jaz osredotočila, glede na to, da so že moji predhodniki zelo na široko razpravljali o vseh drugih vaših dejanjih, se bom jaz osredotočila samo na eno dejanje, ki je zelo nestrokovno, neetično in celo nezakonito. Govorim namreč o političnem odvzemu statusa samozaposlenega v kulturi. Če grem po teh posameznih postavkah, kaj je tukaj bilo neetičnega. Ja, sploh to, zakaj ste začeli ta postopek odvzema statusa samozaposlenega v kulturi proti gospodu Zlatku. Če se vsi spomnimo dogodka, je vašo aktivnost v zvezi s tem spodbudila tista situacija, ki jo je imel gospod Zlatko z gospodom Krekom. Če je povod kakršnegakoli političnega maščevanja to, potem jaz ne vem, kaj je to drugega kot neetično, če gledamo, da ste vi v vlogi ministra, v vlogi funkcionarja. Kaj je tukaj nestrokovnega? Ja, vodili ste postopek mimo vseh pravil, izdali ste neko

Pod odločbo ste podpisani vi, toliko, da ne bo pomote. Postopek ste vodili popolnoma nestrokovno in ne v skladu z zakonom. Še več, zakon ste celo kršili, pa bom tudi povedala, kdaj in kako. Da pa ni bilo to vaše dejanje v zvezi s tem odvzemom statusa zakonito oziroma da je bilo vaše dejanje nezakonito, pa je tako odločilo Upravno sodišče. Tukaj pa ni nobene dileme in vam bom tudi potem podrobno V tem primeru gre nedvomno z vaše strani za neko maščevanje na vam in vaši stranki lasten način. To je z osebno diskreditacijo nekoga, ki se ne strinja z vašo vlado v kakršnihkoli že stališčih. Vi ste to peljali mimo vseh pravil, mimo pravil postopka, ki ga določa Zakon o upravnem postopku in, kot sem že rekla, brez zakonite podlage, ker odločba, kakršna je bila, niti ni bila vredna, da bi ji rekli odločba. Brez obrazložitve, brez utemeljitve po vsebini ste izdali ta akt, ki mu vi rečete odločba in ste pač vzeli neko pravico, ki je nekomu pripadala. Kot sem že rekla, mimo postopka, kjer bi vi dejansko ugotavljali neko dejansko stanje, kjer bi vi udeleženca soočili, mu dali priložnost, da se izjasni, tako kot je to običajno in veleva Zakon o upravnem postopku, torej brez zakonite podlage. Kot rečeno, toliko, kot je bilo kršitev pri tem vašem dejanju, toliko to ni bila odločba. Da ne boste rekli, da govorim na pamet, Upravno sodišče vam je raztrgalo vašo odločbo, gospod minister, ki ste jo podpisali. Tukaj imam sodbo v imenu ljudstva, pa vam bom čisto na kratko malo pokazala, o čem govorim. Ta sodba govori o tem, da se tožbi zoper odločbo ministrstva, ki ste jo podpisali vi, gospod minister, ugodi in da se ta odločba odpravi. Potem pa je bila tožena stranka, to se vi, spoštovani minister, oziroma vaše ministrstvo dolžna na podlagi tega sodnega postopka stranki plačati še celo sodne stroške, kar je tudi svojevrsten absurd. Za vaše nedelo, nestrokovno delo ste državi povzročili še finančno škodo. Sodišče zelo lepo piše, da je tožbi ugodilo na podlagi 37. člena Zakona o upravnem sporu. Pa vam bom povedala, o čem ta člen govori. Govori o tem, če neka odločba oziroma nek akt vsebuje tako bistvene pomanjkljivosti, kot jih je vaš akt, potem se niti tožbe ne da v odgovor nasprotni stranki, ker je zadeva popolnoma jasna, se je niti ne procesira, ker akt ne zasluži imena odločbe. Še naprej ugotovitve sodišča. Citiram iz sodbe, da ne bo pomote, da si jaz kaj izmišljujem. Odločba je brez navedbe dejanske stanja, za presojo njene zakonitosti je torej bistveno, da bi bilo to stanje opredeljeno, kar pa je ključna pomanjkljivost odločbe. In še naprej, v izpodbijani odločbi gre za popolno odsotnost konkretnih dejstev. Lepo vas prosim, gospod minister, kako lahko podpišete, izdate odločbo brez popolne odsotnosti konkretnih dejstev? Pa v kakšni državi mi živimo, a je to za vas pravna država!? Vi ste utemeljevali v tisti odločbi, pa sploh ne bom brala te vaše obrazložitve, ker si ne zasluži niti o od obrazložitve, ampak ste se sklicevali na neke splošne informacije, ki so dostopne v javnih sredstvih obveščanja s strani nekaterih organov. Če je to obrazložitev, potem ne vem … Potem ste pisali v svoji odločbi, da je ta dejavnost gospoda Zlatka lahko tudi protipravna ravnanja in da zato … Mislim, to je posmeh organu, ki ga zastopate, posmeh inštituciji, ki jo zastopate, torej posmeh ministru. Še naprej, sodišče lepo zapiše pomanjkljivost odločbe je tako očitna, spoznavna na prvi pogled brez podrobne analize. Mene bi bilo sram, gospod minister, da bi podpisala tako odločbo, ki jo Upravno sodišče raztrga. Pa vi ste dolžni poznati, na kakšen način se izdajajo odločbe, po kakšnih materialnih predpisih in tako naprej, dolžni ste to poznati, če jo podpišete. Ta Ta sodba Upravnega sodišča vam je v resnici, gospod minister, v posmeh. v posmeh. Ko ste govorili o tem, da zavračate vse te očitke glede tega odvzema statusa, da ni dejstev, da ni dokazov in tako naprej, vam jaz tukaj zdaj predočim dokaze, jasne, citate iz sodbe, ki vam je vašo odločbo raztrgala, torej so neizpodbitni dokazi, da ste ravnali nezakonito. Tukaj ne gre več za indic, tukaj je evidentno, da ste ravnali nezakonito. In to sodišče ugotovi v svoji sodbi. To je dokaz, dejansko je dokaz, da ste status kulturnika gospodu Zlatku odvzeli izključno in samo iz političnih razlogov, ker vsebinsko sploh niste presojali, se sploh niste spuščali. To pa je zelo hud obremenilen razlog za vas, zakaj ni več sprejemljivo, da še sedite na ministrskem stolčku. In še enkrat naj povem. Eno samo dejanje, sploh če je takšne teže, je dovolj, da se z ministrstva poslovite, gospod minister. Eno samo dejanje, ne rabimo vrste dejanj. Eno samo nezakonito dejanje, ki sem vam ga zdajle opisala, je dovolj za vaš odhod. Poleg vseh teh očitkov, ki smo jih danes že slišali, vam lahko predočim še nekatere druge situacije, kjer ste tudi neposredno kršili zakon, če že želite govoriti o tem, da je interpelacija upravičena samo, če se neposredno krši zakon. Pa vam lahko v luči tega primera, ki sem ga ravnokar opisala, za ilustracijo morda samo povem ali pa citiram dve kaznivi dejanji v zvezi s tem, ki vam bi morda lahko bila očitana. Kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki govori o tem, da uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi mejo uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist − to ne gre za vaš primer, gre pa za primer, kjer pravi zakon − ali komu prizadene škodo. Vi ste prizadeli škodo, sodišče je škodo ugotovilo, celo naložilo vam je plačilo sodnih stroškov. Gre za indic morda storjenega omenjenega kaznivega dejanja ali pa še več, Kazenski zakonik pozna tudi kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, ki govori takole: »Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno očitno nevestno ravna v službi, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.« Torej vaša dolžnost je, da veste, da je temeljna sestavina vsake odločbe obrazložitev, ugotovitev dejanskega stanja in tako naprej. Če tega ne veste, se dajte podučiti oziroma potem ne podpisujte odločb, če so skropucalo. In to je nevestno delo v službi, in to je neposredna kršitev enega izmed zakonov, ki jih poznamo v Sloveniji, natančneje, Kazenskega zakonika. Pa če grem še naprej, če še želite kakšno neposredno kršitev zakonskih norm, vam lahko povem, gospod minister, samovoljno ste zaustavljali izdajanje odločb za upravičence do kritja socialnih prispevkov iz proračuna. Potem naprej, nekateri prosilci so vlogo za vpis v razvid zaposlenih v kulturi in za pravice do plačila prispevkov podali že pred aprilom 2020, odločbe pa niso prejeli niti še v začetku decembra 2020. Kam tu ciljam? Ja, tukaj gre pravzaprav za zelo jasno kršitev Zakona o upravnem postopku, kjer vam zakon veleva, da za enostavne postopke končate upravni postopek v roku enega meseca. Če je potreben kakšen ugotovitveni postopek posebnega dejanskega stanja, imate za to časa dva meseca. Ampak mislim, gospod minister, da od aprila do decembra je preteklo bistveno več kot dva meseca. Tukaj se menda strinjava. Torej gre še za eno zelo neposredno in zelo očitno kršitev enega izmed zakonov, ki jih imamo v tej državi. Potem še naprej. Nekaterim, ki so vlogo Nekaterim, ki so vlogo oddali istočasno tako za status kot za plačevanje socialnih prispevkov ste izdali odločbo samo za status, ne pa za plačevanje socialnih prispevkov. Torej niste odločili o dveh vsebinskih zadevah, kar vam zakon zopet natančneje Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, bom citirala 87. člen, ki govori: »Če posameznik istočasno poda zahtevo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in zahtevo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi, minister odloči o obeh vlogah hkrati.« Vi ste odločali le o eni, eno ste dali tako malo na stran. Kaj

naših predpisov? Če sva zdaj čisto konkretna, gospod minister, sem vam naštela vsaj tri kršitve, neposredne kršitve slovenskih zakonov, ki veljajo v tej državi. Če Če to ni dovoljšen razlog, da bi rekli mea culpa in da pač niste sposobni opravljati tega dela, ker očitno opravljate nevestno svojo službo, potem ne vem, kakšne standarde imate vi oziroma v vaši stranki, ki ji pripadate. Toliko o tem, ko ste govorili, da je zdaj s to interpelacijo dosežen nek najnižji prag ali kako že ste rekli. Jaz mislim da, ja, res, nižje kot to, da minister evidentno krši zakon, pa res ne gre. Nižje kot to, ne gre. gre. Modus operandi te vlade in tudi vas, gospod minister, se zelo jasne kaže. In me zelo žalosti. Če se zakon krši, nič zato. Ali se bomo opravičili, bomo nekaj napisali na tvit ali pa sploh ne bomo tega obravnavali. Ker vi si pa lahko privoščite res prav vse, ker ste pač v vladi, imate oblast. In to je to. Ne pomaga vam noben rekordni proračun, ki ste ga namenili za resor kulture, če imate taka dejanja, ki so evidentno nezakonita. Ne pomaga vam ta denar, da bi si oprali svoje ime v duhu zakonitosti. Če sem govorila na začetku o politični odgovornosti, ki ima več vidikov, je pa nezakonito ravnanje tisti vidik politične odgovornosti, ki pa nedvomno potrjuje, da je ta današnja interpelacija proti vam upravičena in da si ne zaslužite, da bi še naprej opravljali ministrsko funkcijo.

Ja, ste pravnica verjetno in ste pokazali, kaj ste se vse naučili. Lepo. Gotovo zelo v redu in tudi respektiram to. Hvala tudi za nasvet, ki ste mi ga dali. Vedeti pa morate, ko me pozivate k odstopu, da je to dovolj, me zanima, če ste tako strogi tudi pri drugih stvareh. Vi morate vedeti, da je v državi v tem trenutku na, ne vem, koliko ministrstev imamo, 16 ali koliko. Zdaj bodo rekli, da član vlade ne ve, koliko jih je, ampak dobro, pa recite. Torej da je v tem trenutku verjetno 300, 400 tožb in obtožb in postopkov, kjer se pravzaprav sprožajo neki postopki in se dokazuje, da nekaj ni bilo po zakonu in tako naprej. To so procedure, ki so sestavni del delovanja ministrstev in zadevajo tudi točno določene, lahko tudi osebe, institucije in podobno.

poglablja natančno v same odločbe in išče pravno, kako bi rekel, utemeljitve ali pa druga, tretja mnenja in tako naprej. Sam osebno sem smatral, da to ni niti ne vem kakšen postopek in so službe, se ne izgovarjam na službe, ampak tako so urejene službe, jasno, minister tudi ni pravnik in mu tudi ni treba biti pravnik. Zato so to dosti običajne stvari in dosti običajni problemi. Če se zgodi napaka ali če je sodba ali tožba ali pa ukrep ne vzdrži na sodišču, se potem skuša to popraviti in odpraviti.

Če so te stvari meni v posmeh, lahko. Jaz sem seznanjen s to problematiko in sem danes o njej že govoril, kako so se te stvari kopičile, kako sem od začetka podpisoval, ne da bi se spuščal v te zadeve, potem so se pa prekopičile in smo pogledali te obrazložitve. In ker ravno obrazložitve niso bile kakovostne in niso odgovarjale tako v pozitivni ali negativni odločbi, sem zahteval, da se to začne dogajati in se pelje po postopkih, ki so pravu v čast in tudi izpolnjujejo vse kriterije. Lahko se pa še vedno, to pa veste, človek zmoti ali naredi nekakovostno ali pa tudi iz neznanja ali kakorkoli sodišče presodi, kaj je prav in kaj ni. Hvala bogu, imamo sodišče. Ampak ta vaša prizadevnost ali pa celo od Državnega zbora bi pričakoval, ko se tako sklicujete na slabe obrazložitve, dejansko je tista takšna bila, zato je pa sodišče vrnilo v ponovno obravnavo. Sem pravzaprav presenečen, pred časom smo brali, da na Ustavnem sodišču celo obstajajo neke obrazložitve, ki so tako kratke kot v naših kot v naših obrazložitvah samozaposlenim. Čisto nekvalitetno in to na najvišjem sodišču v državi, ki odloča o človekovih pravicah. Jaz bi pričakoval, da bi pa res Državni zbor na to reagiral ali pa celo vi, ki tako ki tako prizadevno to obravnavate in se poglabljate, da bi bilo treba sprožiti to zadevo. Tudi od varuha človekovih pravic bi pričakoval, da bi se kaj javil, ampak to samo mimogrede. Upam pa, da bodo sledili, če ob takih relativno manj pomembnih dogodkih se dogajajo tako nekakovostne obrazložitve, kaj šele na Ustavnem sodišču. Mi smo se s temi stvarmi seznanili tudi pri drugih primerih in smo pristopili k temu, da se dejansko obrazložitve pišejo kakovostnejše.

vloži zahtevo za vpis v razvid, lahko istočasno zahteva tudi za dodelitev pravic in naj bi se to potem istočasno odobrilo. Prav zaradi tega kar sem povedal, sem te stvari ločil z vedenjem in tudi z dolžnostjo ali obveznostjo, da če bo človek dobil pravico do plačila prispevkov, da se mu bo to od tistega dne naprej za nazaj vse poplačalo in vrnilo. Velikokrat se je pa to zgodilo tudi na prošnjo prizadetih v tem smislu, da jim dajmo vsaj vpis narediti, ker med tem časom si iščejo posel, posel, sklepajo določene pogodbe in z vpisom v razvid samozaposlenih to potem lažje dobijo. Seveda so bili pa ti postopki izredno dolgotrajni, da smo prišli do tega, da so odločbe

Dobro vi ocenjujete, da je to tako hud prekršek. Če je, boste presodili. Ne vem, kdo o tem presoja. Verjetno tudi sodišče in me bo razrešilo te funkcije. Mislim pa, da je v tem trenutku vsaj tisoč tožb na različnih ministrstvih in različnih postopkov,

Niste pravnik, okej, ampak dolžina ali pa obseg obrazložitve ni isto kot vsebinska obrazložitev. Lahko je obrazložitev zelo kratka, ampak je vsebinska. Vaša pa še to ni bila. O tem sem govorila, ko vam je Upravno sodišče raztrgalo vašo odločbo, ki to ni bila. Ker vendarle vas zavezuje zakon

Boste dobili. Najprej, kolegica Heferle. Postopkovno, niste še na vrsti. Glejte, kar zadeva repliko, najbrž sami dobro veste, kaj je replika. Saj minister vas je razumel. V razpravi je povedal. Ne se tukaj hecat, no, glejte. Zdaj gremo k postopkovnim predlogom. Najprej Violeta Tomić.

Sejo vodim v skladu s poslovnikom, tako kot kolegica prej, da ne bo kaj narobe razumljeno. Najprej kolega Prebil, postopkovno. Predsednik, hvala lepa.

Najprej se bo kolega Nemec umaknil s seje. Sejo bomo prekinili za 15 minut. Nadaljujemo ob 19.45.

Spoštovani kolegi, prijazno vas obveščam, da se bo seja začela čez pol ure.

Spoštovane kolegice poslanke in poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno sejo. Besedo ima Bojan Podkrajšek, pripravi naj se Vojko Starović. Izvolite. Spoštovani podpredsednik tega Državnega zbora, hvala za dano besedo. Cenjeni minister z državno sekretarko, kolegice in kolegi!

kulturen, ker se prav gotovo zavedam, da je del slovenske kulture tudi naše delo v tem državnem zboru. Danes, ko poteka že ves dan interpelacija proti ministru za kulturo v Republiki Sloveniji, se malo izgublja v

pa da bi Vlado Republike Slovenije vodil nekdo drug, ki niti več ni v politiki. Ta interpelacija se prav gotovo razlikuje od vseh interpelacij v Republiki Sloveniji v vsej zgodovini, je proti ministru, ki dela za kulturo v Republiki Sloveniji že več desetletij, je eden eden izmed sedemnajstih ministrov v zgodovini Republike Slovenije. Danes smo velikokrat slišali, da Slovenija letos praznuje 30 let samostojnosti. Prav gotovo je slovenska kultura imela močen pečat, da je Slovenija samostojna in da je Slovenija tista,

Vztrajajmo na poslovniku in ne motit govornika, ko govori. Lepo prosim, tam na moji desni.

jaz že v tem državnem zboru trdil, da vsi, ki so bili ministri za kulturo v tej državi, so prav gotovo želeli najboljše kulturi na takšen ali drugačen način. Prav gotovo je enim to uspevalo malo bolj, drugim malo manj. Prav gotovo je pa minister dr. Vasko Simoniti glede na to, da je že drugič minister, da dela za kulturo in da je za kulturo v obeh ministrovanjih bilo veliko postorjenega. Jaz se nikakor ne morem strinjati z očitki tistih, ki predlagate interpelacijo. Skozi ves dan smo poslušali z leve strani, da za kulturo ni denarja. Minister je dokazalin večkrat sem na svoja ušesa slišal, ko se je boril za kolač, ki je namenjen za kulturo v Republiki Sloveniji, z zavihanimi rokavi. To govorijo tudi podatki. času ministrovanja Dejana Prešička bilo za kulturo namenjenih 162 milijonov, je njegov naslednik Zoran Poznič imel kolač,

Da bodo državljanke in državljani lažje razumeli, naj povem, da je več od leta 2018 75,9 milijona evrov.

veliko več. Seveda ga pa nikoli ne bo dovolj. Skozi ves dan smo poslušali očitke glede samozaposlenih. Poslušali smo tudi, da je kdo lačen. Mogoče se res kje zgodi, ampak tudi tu številke kažejo, spoštovani minister, da je bilo leta 2016 samozaposlenih tisoč

dr. Simoniti, je več kot 600 samozaposlenih več. Prav gotovo se vsi v tej dvorani zavedamo, da moramo za področje kulture vsi skupaj − in te možnosti in priložnosti imamo − narediti več, še več.

komu kdaj spodletelo, zgodila se je kakšna napaka, ampak ministri in zdajšnji minister s svojo ekipo prav gotovo dela za slovensko kulturo. Spoštovani minister, jaz želim, da slovenska kultura dobi tudi po naši zaslugi, spoštovane poslanke in poslanci, dodatno težo tudi iz tega državnega zbora, iz te dvorane. Velikokrat, ko poslušamo naše razprave, ko se obsojamo, ko mogoče spuščamo slovenske besede, se premalokrat zavedamo, da nas poslušajo državljanke in državljani in da te neupravičene očitke, ko jih slišijo iz dvorane tega državnega zbora, potem širijo neupravičeno − ampak za to velikokrat niso krivi oni, ampak smo krivi mi − po vsej domovini. V tem primeru med kulturnike. Slovenije Slovenije si prav gotovo ne morem predstavljati brez slovenske besede, slovenske pesmi, slovenskega jezika, kulturnih spomenikov, pa še veliko tega bi lahko našteval. Da zaključim. Ko spremljam delo tega ministra v tem mandatu, seveda s svojo ekipo, mu moram priznati, da dela za slovensko kulturo in da si prav gotovo zasluži, da opravlja to funkcijo, ki ni lahka. lahka. Skozi ves dan so bili tudi dani očitki ministru na takšen ali drugačen način. Ampak vsi se moramo zavedati, da ko minister prevzame funkcijo, je na ministrstvu zaposlenih veliko ljudi, ki so bili zaposleni v prejšnjem mandatu ali še kakšen mandat nazaj in da je treba delati s tistimi ljudmi, ki so dejansko na ministrstvu. dejansko na ministrstvu. Ko kdaj obsojamo ministra, se moramo zavedati, da minister ni sam na ministrstvu, da je tam mnogo zaposlenih, moramo tudi tiste ocenjevati, ki jih je mogoče tudi kdo iz te dvorane

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim in ministru za kulturo. V današnji razpravi ob interpelaciji kulturnega ministra opažam, da kulturo obravnavamo precej ozko in tudi podcenjujoče. Vse premalo se zavedamo izjemnega pomena kulture za naše življenje in delo. Zaradi posameznih dreves spregledamo širšo sliko, ne vidimo gozda. Pa to ni nekaj novega. Od osamosvojitve Slovenije naprej se v uvoženi in neokapitalistični nameri sprašujemo, koliko nas stane kultura. Prva vlada je celo predlagala, da se kot obvezna predmeta iz učnih načrtov osnovnih šol črtata glasbeni in likovni pouk, ker je zadeve pač treba racionalizirati. Naravnost noro. Za zvočne likovne simbole, ki jih ustvarjata glasba in likovna umetnost, sodobna nevroznanost eksplicitno dokazuje njihov izjemen pomen za razvoj možganov in mišljenja. Pa to spoznanje sploh ni nič novega. Že od davnih časov so elite na svojih dvorcih gojile in vzdrževale glasbo in likovno ustvarjalnost, zavedali so se namreč njunega pomena. Na srečo takrat namera namera slovenske vlade ni uspela. Odpor celotne civilne družbe je bil premočan. Dovolite, da ob tem uporabim za častilce svetopisemskega zlatega teleta in sodobne vernike vsesplošne komercializacije naravnost bogokletne besede pisatelja Andreja Predina: Gospodarstvo ne hrani kulture, ampak je kultura tista, ki omogoča gospodarstvo. Za razumevanje izrečenega se moramo ozreti na dejanski izvor najbolj izjemnih lastnosti in značilnosti naše človeške vrste. To je naša inteligenca, govor in jezik, naša zmožnost kompleksnega sodelovanja ter razvoja tehnologije, s katero si izdatno pomagamo. Te značilnosti se nikakor niso razvile kot nekakšni biološki adaptivni odziv na zunanje okoliščine, kot to skušajo pojasniti zagovorniki socialnega darvinizma, ki teorijo razvoja vrst mehanično preslikavajo v družbo. Mimogrede, sam avtor Charles Darwin je v nasprotju s tem v svojih kasnejših zapisih jasno navedel, da njegova teorija nikakor ne velja za človeško vrsto. Vse te izjemne lastnosti so dejansko posledica kulture in civilizacije. Ljudje smo vrsta, ki vpliva samo nase. Človeški um ne samo, da je zmožen ustvarjati kulturo, ampak kultura kot taka poustvarja in razvija človeški um. S svojo zavestjo, s svojo kulturo poustvarjamo sebe, družbo in spreminjamo svet. Človeška kultura je dejansko krepka nadgradnja naravne biološke evolucije. Kultura je tisto, kar počnemo, da ne ostajamo na ravni lova na hrano in krvavih spopadov s konkurenčnimi tropi. Kultura je tisto, kar ustvarja in spodbuja našo človečnost, naše stremljenje po višjem in bolj premišljenem. Mislim, da je prav, da spregovorimo o kulturi tudi s tega širšega vidika, na kar velikokrat pozabljamo. In ta širši vidik po moje tudi sodi v sfero kulturnega ministra. V ta širši kontekst, ki se nanaša na vse oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki aktivnosti pomen in smisel, sodi tudi tehnična kultura, pa tudi kultura komuniciranja, kako se sporazumevamo in sodelujemo, kako se izražamo, kako vljudni smo, ko se pogovarjamo z različno mislečimi soljudmi. Vse to je pogoj za dobro delovanje družbe, države, njenih institucij in tudi gospodarskih pogonov.

Ali bi nekdo neko proizvodnjo meril ali zdravil postavil v okolje prvotnih ljudstev sredi pragozda Afrike, Amazonije ali Bornea in se naslonil le na resurse v kraju in kulturi okolja? Ne bi šlo in ne gre. Res pa je, da je možno obratno. Če pripadniki teh ljudstev od malega živijo in rastejo v visoko kulturno razvitem okolju, so sposobni enakih dosežkov kot mi. Da je kultura tisto, kar nas učloveči, pa zgovorno pričajo tudi usode zapuščenih malčkov, ki so preživeli, ker so jih v svoje okrilje vzele socialne živalske vrste. Tako imamo primer otrok, ki so rasli v volčjem, opičjem ali pasjem tropu. Tem otrokom, ki so rasli brez človeških stikov, pogovora, brez konceptov, brez besede in mišljenja, glasbe, likovnega izražanja in ki so jih našli šele po več letih, ni bilo več pomoči, zamudili so svojo razvojno kulturno okno. Našteto nedvomno govori o tem, da je kultura tista, ki omogoča uspešno gospodarstvo. To so zrele in uspešne države spoznale že pred časom. V tej smeri tudi Evropa zastavlja svojo nadaljnjo pot. Naša aktualna oblast pa se zdi, da še kar vztraja na poti, ki jo je poglavar RKC Papež Frančišek v svoji zadnji encikliki označil za povsem zgrešeno. Prevlada komercialne logike, ki temelji le na dobičku in egoizmu ter kulturi odmetavanja pelje v deformacijo demokracije, pojmovanje svobode in pravičnosti ter izgube čuta za skupno dobro. Gospod minister, verjamem, da vi kot visoko izobražen, razgledan in izkušen mož, zelo aktiven, ki ste včeraj praznovali tudi svoj visok praznik, dobro razumete, o čem govorim. Minister, tudi sam se pridružujem čestitkam, vendar se ob tem sprašujem in se čudim, kaj je vzrok, da ne ravnate bolj suvereno in odločno kot minister za kulturo in branitelj kulture, ki je silno pomembna za razvoj vsake družbe in samobitnosti naroda in nacije. Zakaj se vi, minister za kulturo, zadolžen za rast kulture, te mehke, a vseeno silne moči, podrejate nekomu, ki se po svojem delovanju obnaša kot kladivo, ki svet vidi kot žeblje, po katerih glavah je treba tolči? Dejstvo je, da ljudje stvari vidimo različno. Enostavno enoumnost, v katero so zagledani samodržci in avtoritativni sistemi, v sodobnem svetu nima več veliko prostora. Dejstvo je, da živimo z dvomom in da ni nič čisto trajnega in jasnega. Tako običajno menimo, da fotografije kažejo resničnost, a so dejansko le projekcije svetlobe. Dejanska resničnost pa so različna stališča, s katerimi se tudi danes srečujemo, in ta stališča so lahko velikokrat nasprotujoča. Dubito, ergo sum, dvomim, torej sem, in izrek Cogito, ergo sum, mislim, torej sem, je že pred skoraj štiristo leto ugotavljal veliki um Rene Descartes. Točke današnje interpelacije se sicer nanašajo na ravnanje kulturnega ministra za kulturo v ožjem smislu, v smislu umetniškega ustvarjanja, za kar je ministrstvo tudi pristojno. Umetniške stvaritve pa so za rast kulture na splošno sila pomembne in nepogrešljive. Poleg filozofije in religije nam od nekdaj pomagajo razumeti sebe in osmišljati svet. Pri tem je prispevek umetnosti še posebej dragocen, ker nas ne vodi le skozi razum, ampak tudi skozi občutja, ki so sestavni del našega bivanja. S tem nam umetnost daje veliko nematerialnega: veselje, pogum in ljubezen do življenja. Umetnost je eden od načinov, kako zlagati stvari skupaj tudi z izmišljanjem in oblikovanjem novih podob in zgodb, ki izražajo čustva do sveta in ki nas zbudijo in ki v nas zbudijo drugačna občutenja. Gre za miselno in duhovno tradicijo, ki je soustvarjala tudi naš jezik, osmislila slovenski narod in nacijo. Gospod minister, ali se lahko strinjamo, da je predpogoj za ustvarjalno umetnost, umetnost, ki išče in najde nove razlage in vidike, svoboda in zopet svoboda? V SAB, liberalno usmerjeni politični opciji, smo globoko prepričani, da družba, ki ne spodbuja svobode umetniške ustvarjalnosti, ni svobodna družba. Natančno v tej točki se kažejo razlike med demokratičnimi in odprtimi družbami ter družbami, ki so na poti tja ali pa na poti stran od nje. V tem pogledu v zadnjih tridesetih letih nismo dosegli ravno tako veliko. O tem še posebej priča delo sedanje vlade. Lastiti si pravico določati, kaj je prava umetnost in katere stvaritve je treba podpirati in razglašati za simbol neke skupnosti, je nespodobno in dejansko zgrešeno. Nazoren primer ponesrečenih poizkusov, da bi vpeljali eno družbo, lahko vidimo danes v Severni Koreji in še ponekod. V preteklem stoletju pa imamo eklatanten primer, kam pelje razvijanje režimske umetnosti. Tevtonski junaki kot vodje, goreče domoljubje, družine v svoji idilični čistoči v nacistični Nemčiji je bila refleksija nekega režima, ki je svet popeljala v največjo morijo. Spopad dveh različnih svetov, namišljenega, dirigiranega enoumja in resničnega sveta z vsemi nasprotji in negotovostjo, ki ga živimo na drugi strani, se je zelo nazorno pokazal na svetovni razstavi v Parizu daljnega leta 1937. Na eni strani so bili v nemškem paviljonu postavljeni monumentalni nacistični prikazi, na drugi strani pa v španskem paviljonu osamljena Guernica, darilo Pabla Picassa španski republiki, ki je postala in ostaja ikona moralnih vrednot sodobne umetnosti. Simbol nasprotovanja vojni. Gospod minister, za kakšno umetnost se zavzemate vi? Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Robert Polnar, pripravi naj se mag. Elena Zavadlav Ušaj. Izvolite. ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za besedo, gospod podpredsednik, gospe poslanke, gospodje poslanci, spoštovani gospod minister. To, kar danes obravnavamo, je kritika oblasti. Napoči pa trenutek, ko postane igra groba in zlohotna. To je tisti trenutek, ko se zalotimo, da oznanjamo demokratične vrednote, a vemo in doumemo, da jih v resnici zapuščamo. Z lahkoto odlagamo ob dobrih opravičilih in slabi samopreslepitvi. V imenu svobode si izmišljujemo sovražnike svobode. Toda ti se nahajajo v nas samih, v mentaliteti in v politični kulturi. Izpod površnih in naučenih pravil, ustavi in zakonu navkljub, smo samo ljudje iz mesa in krvi, hlepeči po oblasti, taki, ki z lahkoto postanejo zli, maščevalni, pohlepni ali pa bestialni. Želel bi, da je to izmišljena zgodba, a ni. V resnici se dogaja. Kako se je to lahko zgodilo? Kako se ustvarja vtis, da je politika doseganje tajnih dogovorov, skritih ciljev in množične budalizacije, ne pa odgovorna odločitev o tem, kaj kdo namerava in zakaj se kdo zavzema. To, kar danes obravnavamo, je torej kritika oblasti. Opazil sem, da bi ta kritika lahko bila tem bolj dragocena, če bi bila veliko bol artikulirana, kakor pa togotna ali srdita. Značilnost našega slovenskega političnega trenutka je, da so kritike oblasti vselej ali samo artikulirane ali pa samo togotne in srdite, skoraj nikoli pa oboje hkrati. Togota in srditost kot dominantni emociji znotraj tukajšnje javnosti sta onemogočili racionalno razpravo o čemerkoli. V nekaterih monologih se goreče brani pravica do togote in srditosti. Preferiranje artikulirane argumentacije v dialogih pa je razglaševano za izdajstvo. Izvrstna ilustracija pravkar povedanega je histerija, ki je nastala, ko je minister začel malo bolj rigorozno obravnavati zahteve za priznanje pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi. Na sceni se je tako pojavil močan koalicijski potencial tabloidov in družbenih mrež in dvignil neverjetni romp in pomp v zvezi z domnevnimi diskriminacijami in strahotnimi krivicami, ki se baje dogajajo. Slovenski kulturniki imajo navado in razvado, da se začnejo hitro grdo držati, kadar beseda nanese na kulturo. Hudujejo se in jezijo vse počez, vsekakor pa čez splošno omejenost, ki ne more in ne more razumeti, kako zelo da je kultura pomembna za naš narodni obstoj, ko pa smo se vendar med številnimi in nevarnimi vojaškimi narodi, med različnimi izvoljenimi in nebeškimi ljudstvi ali pa gospodarskimi velesilami ohranili le s svojim lastnim nasmehom civilizacije, kakor se tudi pravi kulturi. Obregujejo se ob denarno stebrovje današnje slovenske kulture, ki nas peha v nevarno neobstojnostno provinco. Zato, po njihovem, slovenski narod ni bilo nikoli v tolikšni nevarnosti, kot je v času sedanje dokončne osamosvojenosti. Tako se hudujejo, manj talenta ko imajo, glasneje to delajo. Ker je marsikaj od tega precej res, je seveda sem in tja dobro to tudi povedati. Toda samopomembnost in samovšečnost sta nevarno in največkrat nepristno stanje, ki megli pogled in brezobzirno odrinja stran vse drugo. Gospe in gospodje! Kakšno je torej stanje denarnega stebrovja slovenske kulture, tistega dela, ki spada v neposredno izvajanje pristojnosti Ministrstva za kulturo? Dobro je pogledati zaključne račune proračunov države za nekaj preteklih let. Tako je, denimo, realizacija kulturnega proračuna v letu 2018 obsegala 162 milijonov evrov. V letu 2019 je narasla na malo manj kot 173 milijonov evrov. In v letu 2020 je bil realiziran proračun na Ministrstvu za kulturo v višini 180 milijonov in 497 tisoč evrov. Še nikoli v zgodovini samostojne Slovenije ni bil realiziran tako visok proračun. In, gospe in gospodje, jaz danes govorim o realiziranem proračunu, ne o tistem, kar je za leto 2021 načrtovano. Mi imamo torej situacijo, da danes interpeliramo ministra, ki je uresničil za kulturo najvišji proračun, in to bo z zaključnim računom proračuna za leto 2020 tudi dokazano. Eden od osnovnih oziroma temeljnih očitkov v interpelaciji je oziroma se izraža, da gre za dekonstrukcijo in uničevanje kulturnega sektorja s strani obstoječega ministra. To se pravi, nekdo dekonstruira in uničuje na način, da določeno entiteto financira, kot še ni bila nikoli poprej. Da to isto entiteto v času najstrahotnejše krize financira bolje kot pa v času res da pojemajoče konjunkture. Takšno stališče je seveda v buldožerski logiki nasproti dejstvom. Predvsem pa izpričuje nekaj druga, pri nas je postala praksa in tudi zelo pomenljivo, da se zelo radi ukvarjamo s specifiko sredstev, nikoli ali pa skoraj nikoli pa nas ne zanima bistvenost cilja. Gospe in gospodje! Stari Latinci so si predstavljali, da je kultura vse, kar zmore in zna človek storiti mimo nature z lastno ustvarjalnostjo. Tako pojmovana kultura je navsezadnje tudi temeljna določnica vseh družbenih, predvsem pa nacionalnih skupin. Kar zadeva kulturo kot določnico, si na Slovenskem ne kaže ustvarjati praznih upov, ne kaže preveč zaupati duhovni shemi slovenskega mišljenja, kakršna deluje v nas kot globlja usedlina zgodovinske izkušnje, ki ni od včeraj in tudi ne samo od druge svetovne vojne naprej. Zgodovina majhnega, ogroženega in brez državnega pa tudi gmotno razmeroma revnega naroda ni mogla dati niti prenesti trajnejših vzorcev svobodnega mišljenja in prave mišljenjske prijaznosti sploh. Slovenci smo tudi narod brez renesanse za sabo in narod, ki se je od srednjega veka odtrgal pravzaprav šele z razsvetljenstvom 18. stoletja, pa še to s polovičnim razsvetljenstvom, saj so na primer Linhartove radikalnejše misli o človekovi pravici do osebne prostosti in sreče ostale globoko zakopane v zasebnih pismih. Na vse to smo potem polagali mit o Slovencih kot narodu pesnikov, mit, ki je eden najbolj problematičnih stereotipov mišljenja o nas samih. Mit zmeraj nekaj prikriva. V resnici je slovenski narod velikega pesnika ali umetnika zmeraj težko prenesel. Težko predvsem zato, ker ni prenašal samosvojega svobodnega ali drznega pogleda na svet. Rad pa je imel veliko število konfekcijskih pesnikov, ki jih je bilo včasih več kot bralcev. Seveda je kultura in njena vznemirljiva slovenska zgodba, ki nikoli ni poznala in v resnici še danes ne pozna kdo ve kaj strpnosti in svobode, samo ena izmed zgodb naše zgodovine in naše mentalne kondicije. Obstajajo tudi druge zgodbe, ki niso manj povedne, če bi jih natančneje pregledali. Toda napak bi bilo, če bi si jih prikrivali sami. Navsezadnje je narod toliko močan kolikor resnice o sebi prenese. Če tega ne zmore, pa so seveda potrebni miti. In kam peljejo, nam je danes precej jasno. Ni pa treba biti nikakršen pesimist za trezen premislek, da je slovenska mentalna kondicija še vsa nabita z refleksi ogroženosti. To se pravi z refleksi bojazni, nezaupanja in izključevanja v eno ali drugo smer, z refleksi mišljenjske neprijaznosti in zmeraj novega stopanja v tako ali drugačno vkopavanje v jarke nepopustljivih front. Kot da v nas tudi nekje iz globljega zaledja še zmeraj deluje nekaj tiste mentalne kondicije, ki skoraj lažje zapluje v kakršenkoli fundamentalizem kakor pa v zaresno notranje pristno svobodnost in demokratičnost. In kot da še zmeraj potrjujemo nekoliko čuden vtis, da je zgodovina iz Slovencev naredila narod, ki se v položajih resnične ogroženosti kar dobro obnese, slabo pa prenaša svobodnost. Toda izstop iz te naše naporne duhovne sheme je najbrž lahko samo izstopanje, ne pa kakršenkoli referendum o spremembi slovenskega narodnega značaja. Je lahko samo novo garanje duha in spreminjanje vsakdanje življenjske prakse. Te reči pa ne morejo biti niti lahke, niti hitre, poleg tega nas zadevajo vse po vrsti, in ne samo onih slabših na drugi strani. Gospe in gospodje! Ko Ministrstvo za kulturo izvaja svoje politike, je orientirano znotraj osnovne politike, ki se ji reče kultura in civilna družba. Ta politika je razdeljena na 4 programe in na 20 podprogramov. Tisto, kar želim poudariti, so štirje podprogrami, ki so po svojem obsegu znotraj realizacije proračuna Ministrstva za kulturo najpomembnejši. Dva med njimi sta skupaj, po svojem obsegu, več kot 73 % celotnih odhodkov Ministrstva za kulturo. Gre za podprogram Umetnostni programi in podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost. Na podprogramu Umetnostni programi je bilo v letu 2020, se pravi v minulem letu, realiziranih 75 milijonov evrov, leto poprej 69 in še to je leta 2018, 67 milijonov evrov. To se pravi, v enem letu porast za 6 milijonov evrov. Na drugem najmočnejšem podprogramu Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost, je bilo v preteklem letu realiziranih dobrih 57 milijonov evrov, leto poprej 53 in še leto poprej 50. To se pravi, da na obeh ključnih podprogramih, ki ju Ministrstvo za kulturo pokriva, beležimo v letu 2020, ponovno poudarim, v strahotno recesijskem letu, najvišje odhodke v v celotni zgodovini delovanja Ministrstva za kulturo, kot ga poznamo. Tretji najpomembnejši podprogram po svoji kolikostnosti so Nagrade in socialne pravice na področju kulture. V letu 2020 10 milijonov in 300 tisoč, leto poprej 9 milijonov in 700 tisoč, še leto prej 9 milijonov. To se pravi, tudi tukaj je rast. Treba pa je priznati tudi določene slabosti. Na podprogramu Mediji in avdiovizualna kultura je bilo realiziranih 9 milijonov in pol, leto poprej pa skoraj 11 milijonov, še leto poprej pa samo 9 milijonov. To se pravi, da gre dejansko za nihanje, toda po mojem skromnem mnenju nikakor za takšno nihanje, da bi minister zavoljo tega moral odleteti. V proračunskih debatah v preteklem letu pa tudi pri sprejemanju določenih protikoronskih paketov smo poslušali strahotna lamentiranja o tem, kako Ministrstvo za kulturo zanemarja sektor založništva v tistem delu, ki ga sofinancira. Podprogram Založništvo je eden manjših znotraj odhodkovne strukture ministrstva. V letu 2020 je bilo realiziranih 5 milijonov in 400 tisoč, leto poprej 5 milijonov 500 tisoč, še leto poprej pa 5 milijonov 400 tisoč. To pomeni, da je bilo znotraj tistih gabaritov, ki veljajo praktično že 3 leta. Tu pa smo poslušali apokaliptične ocene, kako bo vse skupaj propadlo. Gospe in gospodje, to, kar sem zdaj predstavil in naštel, temu, podržavljeno oziroma podružbljeno pojmovanje kulture, ki je reducirana na skrb za umetniško in dozdevno umetniško produkcijo in reprodukcijo. Ta produkcija in reprodukcija še nikoli ni bila tako zajetna, kakor je danes. In še nikoli se je ni udeleževalo toliko ljudi. Tako rekoč je komajda še moč najti človeka, ki vsaj na skrivaj ni udeležen v vseslovenski zaroti pisanja pesmi, ki vsaj ob nedeljah ne poskuša slikati, ki ne prepeva v vsaj enem pevskem zboru ali, če grem na bolj množično raven, ki vsaj ne gleda televizije. Nacionalna televizija pa, kakor vemo, se ima za največjo kulturno tovarno znotraj narodovega občestva. Tisti redki, ki so nekoliko zahtevnejši ali pa ki smo nekoliko zahtevnejši, ki imajo prirojeno zdravo nezaupanje, distanco do obstoječega stanja, ti utegnejo kdaj pomisliti, da kultura vendar ne more biti samo to, s čimer upravlja Ministrstvo za kulturo. Ti razumejo kulturo tudi kot intelektualno, duhovno in vedenjsko stanje in držo ljudi, ki ni nujno v neposredni odvisnosti od kulturnega proračuna in sploh od vsega, kar je mogoče izraziti s številkami. Zanje je kultura tudi način pogovarjanja med ljudmi, vse oblike komunikacije, od bežnega pozdrava, do parlamentarne debate ali pa obravnave na sodišču. Zanje je kultura odnos do narave in kajpada do samega sebe in do drugega človeka, se pravi področje morale, ki ga proučuje etika. Tega dela in tega vidika kulture se ne da izraziti s statistiko in tudi ne z opisnimi poročili. Zazna ga kvečjemu beletristika, od eseja do romana, od lirike do dramatike. In zaznavamo ga kajpada vsi skupaj v kvaliteti našega življenja in naših odnosov, ki sega v pozitivnem spektru od znosnosti do očiščenja in poveličevanja, v negativnem spektru pa od zadrege do brezupnosti. Prepričan sem, da nas avtorji interpelacije kajpada nimajo namena kulturno uničiti, pač pa hočejo tudi kulturo uporabiti kot prevozno sredstvo za svojo ekskluzivno družbeno zamisel, predvsem pa zavarovanje svojih večjih ali manjših pregreh. Eno najbolj nesramnih sredstev izsiljevanja proračunskega denarja pri Ministrstvu za kulturo je grozenje vsake ustanove in vsake kulturne ali umetniške veje posebej, da bo kultura katastrofalno propadla, če njihov projekt ne bo dovolj dobro finančno podprt. Koliko nekulture se je zgodilo v imenu kulture in prav zato, ker so ljudje skušali uganjati kulturo, izhajajoč zgolj iz kulture same. Larpurlatizem v kulturi ne vodi do ničesar drugega kot do absurda. In res, gospe in gospodje, če človek natančneje premisli, stvari se bistveno ne menjajo. Menjajo se samo časi. Nekatere stvari so večne. Med njimi še posebej slepota in zagovednost. Zavoljo tega interpelacije nikakor ne bom podprl.

Hvala za besedo, podpredsednik. Prav lepo pozdravljen minister, državna sekretarka, vsi ostali kolegi in kolegice. Nadaljevala bom tam, kjer sem prejšnji teden končala, in sicer da danes imamo tretji del nanizanke z naslovom Interpelacije. Danes je na vrsti interpelacija ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Ministra se že ves čas obtožuje, da je tisti, ki je kriv za beg kulturnikov v tujino, da je kriv za to, da bodo kulturniki, marsikateri izmed njih, pahnjeni v poslovne stiske, v osebne stiske, kot da nismo vsi v isti godlji, kot da ne živimo vsi znotraj Slovenije, kjer je covid, kot da ne živimo znotraj Evrope in kot da nismo ne tem svetu, kjer vlada epidemija skorajda v vseh državah. Vsled temu so vse ostale zadeve, ki mu jih očitate, dejansko resnično neutemeljene. Pa pojdimo po vrsti. Samozaposleni, ki ste jih že tolikokrat na sejah odborov in tudi danes izpostavili, da se minister za njih ne zavzema, ampak da jim krati pravice s tem, ko jim ne podeljuje bi vas še enkrat spomnila, da so samozaposleni dobili enako kot ostali, ki so bili upravičeni do prejetja temeljnega dohodka v višini 700 evrov in niso bili pozabljeni.

koliko jih je bilo samozaposlenih v kulturi vpisanih v razvid samozaposlenih. Od leta 2015 pa do leta 2020 je ta številka krepko narasla. In tudi sedanji minister te številke ni zmanjšal.

kvalitetnih kulturnikov producirali v zadnjem obdobju v primerjavi s prejšnjim obdobjem, zato dejansko se nekako tukaj ustvarja davkoplačevalska škoda. Strinjam se s tem, da je minister vzel to področje pod drobnogled. pod drobnogled. To se bo pokazalo v naslednjem obdobju, ne zdaj, kot ste vi hoteli prikazati že takoj po prvih korakih, ki jih je minister naredil. Seveda je treba pregledati celotno področje, zakaj je takšen velik razkorak v številu, in mogoče pogledati, če so kriteriji res preohlapni, kajti na določenih področjih znotraj kulture so se kriteriji resnično znižali. Če pogledamo samo, kako se pridobiva status prvaka v primerjavi s preteklimi leti, je zdaj dosti lažje priti do naziva. Pa ne bom se zdaj spuščala v to, ker ni to tema.

izselil oziroma meče ven te, ki so že toliko let ne tem naslovu. Jaz vas bom pa vprašala, ali bi vi pustili nekoga v vaši lastnini, če 10,

vam pustimo, bodite notri, dejansko lahko ste še notri v naši lastnini. Dejansko to želite od ministra. Ne razumete, da je to lastnina države. Oni so bili dejansko v najemu. Minister jih je opozoril, da iz te stavbe država namerava nekaj drugega narediti in jih je vljudno prosil, da si poiščejo nove prostore. Nič spornega, vse je v skladu z lastninsko pravico. Potem STA. Že velikokrat smo govorili o STA in se spet očita, da se ministrstvo nekako spravlja nad STA. Pa bom še enkrat ponovila, kaj piše ponovila, kaj piše v Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji: »STA ne sme iz sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe, financirati tržnih dejavnosti.« V pogodbi je zapisano, da mora izvajalec predstavniku ustanovitelja na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe. Tudi sicer mora z njim sodelovati in se odzivati na njegove zahteve po dokumentaciji in pojasnilih. Te obveznosti STA ni izpolnil. In zdaj se bom spet obrnila na vas. Ali mislite, da bi vi prejeli plačilo od Državnega zbora, če ne bi podpisali pogodbe in če ne bi izpolnjevali svojih obveznosti? Verjetno ne.

Pa pojdimo še na RTV. Pa bom RTV obdelala predvsem z vidika zaposlenih, ker se vedno obračamo na zaposlene, da se dejansko želi vplivati na poročanje novinarjev. Sami veste, da smo imeli kar na nekaj sejah Odbora za kulturo to tematiko o RTV, pa bom samo ta stavek prebrala, da je notranja revizija ugotovila, da je prisotno tveganje neobvladovanja zaposlovanja ne po kakovosti in ne po številu uslužbencev.

Koliko da potem ministrstvo za RTV? In vi še vedno govorite, da mu želi onemogočiti delo. Tako da marsikatera beseda, ki je zapisana v interpelaciji, se je danes že ovrgla, in tudi jaz bom vsako z vsem do zdaj povedanim ovrgla. Pa bi se mogoče ustavila še pri tem, da minister nima posluha za zainteresirano javnost in za javne ustanove. Minister je edini, ki je do zdaj prisluhnil tako samozaposlenim kot tudi javnim zavodom.

dotrajana. Dejansko so se že znašli v težavah, ko niso uspeli koncerta ali neke gledališke igre izpeljati do konca oziroma so improvizirali, da so jo izpeljali. Ta minister je pa to popravil, dal je sredstva. Glede na to da so še odprti razpisi oziroma so se ravnokar zaključili za obnovo kulturne dediščine in tudi z dodatnimi sredstvi še za javne zavode, se bo dejansko še marsikaj v tem letu

vam bom povedala primer iz svojega lokalnega okolja, ker to najbolj poznam. Zelo tesna sorodnica današnjega predlagatelja interpelacije, pa ne želim zdaj osebno, kolega kolega Matjaž, da ne bi slučajno zdaj to osebno vzeli, ampak kot primer, ker najlažje razlagam na svojem primeru. Tudi ne bom imenovala osebe, ker ne želim škodovati imenu, ampak da boste vedeli, da dejansko pod taktirko SD, dokler je SD bil v vladi in vedno, ko je bil v vladi, je postavil v vseh javnih zavodih v Novi Gorici svoje ljudi. Ta gospa, ki sem jo omenila, je bila postavljena brez ustreznih pogojev, nekaj časa so vztrajali, dokler nismo dokazali, da resnično dejansko nima pogojev. Potem je nekako SD tudi popustil in jo je seveda dal na drugo mesto. Ampak to ni edini primer. In ta ista gospa,

ne eno, več jih je. Kar se tiče kadrovanja, mislim, da imate vi dosti dosti več masla, kot pa ga ima sedanji minister, ker dejansko resnično utemeljeno kadruje, ne tako kot vi. Hvala lepa.

to je gospa, ki je dejansko pripeljala evropsko prestolnico kulture v Novo Gorico, ni moja bližnja sorodnica. Tudi ko je bila v. d. direktorica gledališča, ni imela SD nič s tem. Sem želel samo to pojasniti in ne razumem, zakaj čuti kolegica dolžnost minute pred sedmo reči, da je nekdo moj tesni sodelavec. Sem pa zelo ponosen na gospo in mislim, da moramo biti vsi Goričani ponosni, kajti če ne bi bilo nje, Nova Gorica ne bi bila evropska prestolnica kulture. Zato vse čestitke Nedi Rusjan Bric za ta izjemen podvig.

on dobro ve in zavaja zdaj javnost, da on ni v stikih z Nedo Rusjan Bric. Jaz je nisem želela imenovati, ker ne želim tukaj z imeni govoriti, tudi tudi ne bomo govorili o evropski prestolnici kulture, kako je tekla, in ne bomo govorili o vsem, kar se zdaj dogaja, ker to je zdaj že pranje umazanega perila iz novogoriške občine. Tako da

NEMEC (PS SD): Hvala lepa. Saj bom zaključil, saj se mi zdi brez zveze, resnično. Ampak če že omenjamo, da povemo stvari tako, kot so. Kot že rečeno, izjemno sem ponosen na to osebo in zato smo lahko hvaležni, da imamo evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici zaradi nje. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, ura je 22 in prekinjam 19. točko dnevnega reda in 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa.

Hvala